i pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja načelnog pretresa pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?Za sada su se javili

što smo imali prilike danas da čujemo u ovoj raspravi, u Narodnoj skupštini je prisutna praksa dvostrukih aršina i to je ono protiv čega smo odlučno. Dakle, pokazalo se da se u poređenju određenih vrednosti, na primer za Narodnu skupštinu, tj. vladajuću većinu, 100.000 građana Srbije je manje od jedne Gordane Čomić, ali zato 126 poslanika Narodne skupštine je isto kao Gordana Čomić. To je ono što treba malo da se možda razjasni, što nam nije jasno, ali svakako smatramo da su dvostruki aršini neprihvatljivi.Dakle, mi koji smo podneli više od 100.000 potpisa da bi novi Predlog zakona o izvršnom postupku i obezbeđenju, kojim bi se ukinuli javni izvršitelji, podneli smo ga onako kako se predlozi zakona podnose, potpise smo predali na pisarnicu, međutim u Narodnoj skupštini, to i nije baš takva praksa, budući da smo videli da neki narodni poslanici su bitniji, važniji, lepši, pametniji, kvalitetniji od drugih, svakako nisu ravnopravni jedni sa drugima,

su izgleda svi jednakiji od drugih, pogotovo su jednakiji od onih koji su uz svoj predlog zakona prikupili više od 100.000 potpisa podrške, podrške o ukidanju javnih izvršitelja, kao što su uradili srpski radikali i to smatramo neprihvatljivim.Meni je bila jedna rečenica koju je gospođa Rakić danas rekla u raspravi u odgovoru mom kolegi Petru Jojiću, kada je on predložio i govorio o tome da nadređeni u okviru katastra nemaju apsolutno nikakvu odgovornost. Kad se kažnjavaju, kažnjavaju se ovi na manjim funkcijama, tj. na nekim manje bitnim mestima, a onda je ona rekla – ako mene pitate, ja sam prva za kazne i sada sam ja u dilemi. Ja sam mislio da je ovo njen predlog i da se ona pita kako treba ovo da izgleda. Šta to znači „ako mene pitate, ja sam za kazne“, a ona je podnela predlog zakona u Narodnu skupštinu?Meni se čini, možda, da iz nekih razloga gospođa Zorana Mihajlović se nije pojavljivala u Narodnoj skupštini, imajući u vidu njenu tešku kompromitaciju i da se neko drugi umesto nje javio kao predlagač, uz dužno poštovanje, gospođo Rakić.Dakle, zakon koji je donet 2018. godine četvrti put se menja. Da je zakon bio dobar, četiri puta u godinu i po dana zaista ne bi bilo potrebe da se menja.Mi smatramo, govorili smo danas i o borbi protiv korupcije, mi smatramo, kao što izreka kaže, da riba smrdi od glave, da ukoliko je u toliko afera umešan jedan ministar u Vladi, konkretno ministar infrastrukture i saobraćaja gospođa Zorana Mihajlović, da ona treba da bude prvi primer da se ova država obračunava sa korupcijom, da se onda istraži malo ne samo to oko „Behtela“, već i oko „Železnice“ i oko svega ostalog, da ne govorimo sada kako nas ta osoba predstavlja pred stranim partnerima, kako se odnosila, na primer, prema našim saveznicima, Ruskoj Federaciji i Narodnoj Republici Kini, kako je brutalno vređala SPC, da to sve kao da se nije desilo, ali konkretan kriminal i korupcija, to bi trebalo da bude prvi primer.Mi smatramo da se ona kotira na nekim uticajnim mestima mnogo bolje nego ostatak SNS i pokazuje vam i pokazuje vam da vi njoj ne možete ništa, da koliko god ona loše radila za interese Republike Srbije, ona će svakako biti na tom mestu zato što je ona za nekoga važna i to se pokazuje.Pazite situaciju u kojoj državni sekretar bude uhapšen zbog malverzacija, kao da je moguće da nešto se desi u Ministarstvu bez potpisa ministra i kao da je moguće da se nešto desilo koruptivno ili kriminalno, a da ministar za to nije znao? To nije priča ni za osnovnu školu. A posle toga, naravno da je postupak još u toku, kada je pušten iz pritvora, sa sve sa sve kamerama, televizijama, medijima, se taj čovek dočekuje ispred Ministarstva infrastrukture i najsrdačnije se pozdravlja sa Zoranom Mihajlović. Meni se čini da se ona vama smeje u lice, da vam javno stavlja do znanja da joj ne možete ništa, da njoj nikakva kompromitacija u stvari ne smeta, jer je ona sigurna u svoju poziciju i da njena pozicija ne zavisi ni od glasova koje će vaša stranka da osvoji na izborima, ni od organa unutar vaše stranke ko će biti sledeći na vašoj listi ili vaš predlog kao kandidat za ministra, ukoliko budete osvojili potreban broj glasova itd.Ona se javno bahati i smeje vam se u lice. Tako smo imali danas istu takvu situaciju, dakle, promocija saopštenja Ministarstva, opet televizija, da taj čovek se vratio na posao, konkretno ovaj gospodin, čini mi se, Poledica, državni sekretar koji je optužen i privođen zbog korupcije.Da

Nema komentara. Dakle, važnije je bilo danas da se pravi spektakl sa sve medijima oko tog uhapšenog državnog sekretara da se on promoviše, nego da se pojavi gospođa Mihajlović, ukoliko ona zaista smatra da treba nešto od ovoga da se je suština i to treba da se reši, inače sva priča oko borbe protiv korupcije je samo mrtvo slovo na papiru koje služi isključivo u marketinške svrhe. To je ono što je loše u svemu ovome.Opet ponavljam, imajući u vidu da Skupština Srbije radi punim intenzitetom već više od tri meseca, što zbog pritisaka od strane Evropskog parlamenta, što zbog tih ministara koji su odlučili da sada prazne svoje fioke, mi imamo situaciju da se raspravlja o nekim predlozima zakona koji nisu od prioritetne važnosti za građane Srbije.Opet ponavljam, da niko ne traži od poslanika vladajuće većine da podrže predlog SRS, iako bi do bilo dobro i spasonosno za građane Srbije da se javni izvršitelji ukinu, mi smo tražili da to dođe na raspravu, da dođe na dnevni red, a vi ste na to ostali nemi.Onda smo videli da Gordana Čomić, Nenad Čanak i neki drugi imaju povlašćen tretman i da su oni mnogo važniji od 100 hiljada građana Srbije.Nisam baš tako siguran da je to tako u realnosti i smatram da bi to trebalo da se promeni, pre svega ukoliko Narodna skupština i Vlada Republike Srbije ne čine ništa da zaštite ljudska prava građana Srbije koji su suočeni sa brutalnošću, bahatošću i beskrupuloznošću javnih izvršitelja. Na taj način preuzimaju odgovornost za sve to što su posledice njihovog rada, a čast izuzecima, to je u najvećem broju slučajeva pljačka imovine, pljačka nekretnina i ogromno bogaćenje na, pre svega, onim najzaduženijim i onim najsiromašnijim građanima Srbije, pošto je i praksa pokazala da oni koji najviše duguju Srbiji, koji su najveći dužnici i dalje se nesmetano zadužuju, njih izvršitelji ignorišu, ali se na srednji sloj obrušavaju.Apelujem da je to važno i da bi trebalo o tome da se razgovara, a vi pokažite da vam nije sve šminka, nego da se bavite i konkretnim problemima građana Srbije. Hvala vam puno. Hvala, gospodine Šešelj.Sada reč ima gospodin Bojan Torbica.Izvolite, gospodine Torbica. **Bojan Torbica** Poštovani predsedavajući, kolege narodni poslanici, evo posle nepune dve godine od donošenja Zakona o upisu u Katastar nepokretnosti i Katastar vodova od juna 2017. godine, moramo konstatovati da je za ove dve godine u Srbiji iz korena promenjen ustaljen, neefikasan sistem registracije nepokretnosti.Primenom Zakona tokom prethodne dve godine došlo se i do saznanja da postoji potreba da se otklone određeni nedostaci, pa se tako pred nama danas našao tekst Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u Katastar nepokretnosti i vodova, za koji, moramo se složiti danas tokom rasprave nismo čuli ni jednu ozbiljnu primedbu, kao što nismo čuli ni jednu ozbiljnu primedbu na proces reformi koje se sprovode u RGZ.Kada govorimo RGZ.Kada govorimo o pozitivnim promenama u RGZ, moram spomenuti direktora, gospodina Borka Draškovića, kome se mora priznati da je izuzetno mnogo učinio da Katastar više ne bude kamen spoticanja već efikasan servis građana, tako da u potpunosti podržavam i pohvale koleginice Rakić upućene na adresu kako direktora, tako i rukovodstva RGZ vezane za njihov rad i reforme koje se sprovode unutar unutar RGZ.Iskreno verujem da će sada kada su imali priliku da čuju svu ovu podršku upućenu na njihovu adresu u narednom periodu imati još bolje rezultate u radu, pre svega u primeni ovih izmena i dopuna, kao i u borbi protiv korupcije.Pošto smo sigurni da će predložene izmene i dopune zakona prevazići uočene probleme u praksi, značajno ubrzati sam postupak upisa, ali i omogućiti veću pravnu sigurnost,

da iskoristim da skrenem pažnju na nešto što se događa u našem susedstvu, tačnije u Bosni i Hercegovini, gde je nakon apelacije sedam bošnjačkih delegata u Veću naroda Republike Srpske, Ustavni sud Bosne i Hercegovine doneo čistu političku odluku kojom je član 53. Zakona o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske proglasio neustavnim.Članom 53. je propisano da je poljoprivredno zemljište koje je bilo javno dobro ili državno vlasništvo sada vlasništvo Republike Srpske. i Hercegovine, osporavajući taj član zakona osporava svoj kredibilitet i narušava dejtonsku strukturu kojom 51% teritorije pripada Federaciji Bosne i Hercegovine, a 49% republici Srpskoj. Pošto se takvom odlukom oduzima teritorija Republike Srpske i to tačno 85.596 hektara poljoprivrednog zemljišta u 25 opština Republike Srpske što iznosi nešto manje od površine celog jednog Trebinja.Ukoliko bi Federacija Bosne i Hercegovine odlukom Ustavnog suda, koja je u suštini pravno nasilje želela da otme od Republike, pardon, upravo toliko bi Federacija Bosne i Hercegovine odlukom Ustavnog suda, koja je u suštini pravno nasilje želela da otme od Republike Srpske poslednjom odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.Odlukom Ustavnog suda najviše bi bio pogođen Sokolac, više od 10.500 hektara poljoprivrednog zemljišta na teritoriji ove opštine bi bilo oteto od Republike Srpske i prepisano na BiH, Šipovo i Nevesinje bi ostali bez više od 9.000 hektara, dok bi u Gradišci i Mrkonjić Gradu na BiH bilo prepisano 7.800, odnosno 7.300 hektara.Ovo zemljište se nalazi u svim delovima Srpske, od Lijevča do Semberije i nekoliko opština u Hercegovini, računajući i sam grad Trebinje.

što je ohrabrujuće jeste činjenica da je parlament Republike Srpske pre dva dana usvojio zaključke u vezi antidejtonskog delovanja Ustavnog suda BiH, koji koji su podržali poslanici svih parlamentarnih stranaka koji predstavljaju srpski narod u tom visokom domu, tako da ne sumnjam da će rukovodstvo i građani Republike Srpske iznaći najbolji način da zaštite celokupnu teritoriju Republike Srpske. Zahvaljujem.

i sada radimo po članu 96, tako da ste vi imali pravo da se javite i bili ste na spisku, u skladu sa članom 98. Sada nemam opciju da vam dam reč, iako ste se javili, tako da vas molim za razumevanje. Prosto, nemam poslovničku opciju.Vidim

Izvinite, molim vas.Reč ima Katarina Rakić, predlagač. Izvolite. **Katarina Rakić** Hvala, gospodine Marinkoviću.Evo, na kraju današnje rasprave želim, pre svega, da se zahvalim svima onima koji su današnjoj diskusiji konstruktivno doprineli, pogotovo tada kada su govorili o tekstu zakona koji je danas na dnevnom redu.Ja mogu da zaključim da smo se kroz raspravu svi složili sa tim da trenutno i da je u prethodnim godinama u katastru zaista vladao i haos i redovi i gužve i da se tome mora stati na put, a ovaj predlog zakona svakako ide u prilog tome i videćemo osmog dana po objavljivanju, kada ovaj predlog zakona bude sastavni deo zakona i kada on bude počeo da se primenjuje, svi ćemo se uveriti da on neće predstavljati ni šminku, niti nešto što je predloženo pro forme, kada budemo videli kakve će on korake napraviti u katastru odnosno u reformi katastra, onda ćemo moći da razgovaramo na tu temu.Želela bih samo još da kažem da predloge koji su bili jako konstruktivni, a koji je dao gospodin Jovanović i koji nisu izašli iz okvira zakona, razmotrićemo ih kao predloge odbora i nadam se da će ih članovi odbora prihvatiti. A, kao što je gospodin Torbica i rekao, ja danas nisam čula nekakve primedbe ozbiljne na sam tekst zakona, tako da smatram da kada bude dan za glasanje, imaćemo priliku da ove izmene i dopune zakona i usvojimo.

Hvala vam.Zaključujem načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.Nastavljamo sa radom sutra u 10.00